Уважаеми колеги, продължаваме. Госпожо Стоянова, гласували сме до § 58, по доклада на Комисията.

приходите в едномесечен срок от влизане в сила на този Закон, определя реда за предоставяне на данъчна и осигурителна информация, посредством телефонна услуга по чл. 73, ал. 2, т. 6 и реда за изискване и предоставяне на информация по чл. 87, ал. 11.“

56 по вносител, които съответно по доклада са параграфи от 60 до 63.

Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма желаещи. Първо подлагам на гласуване предложението в

след пренареждане след малко.

Предложението на Комисията за създаване на нов параграф, заедно с току-що направената и приета промяна, е прието. Подлагам на гласуване параграфи от 53 до 56 включително, по вносител. Моля, гласувайте.

предложението § 56 по вносител да стане § 58 в доклада на Комисията, за да заеме систематичното си място в Закона, преди подразделението „Преходни и заключителни разпоредби“. Моля, гласувайте.

Докладвам параграфи от 57 до 59 по вносител, Комисията ги подкрепя и предлага те да станат параграфи от 64 до 66 по доклада. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Има ли изказвания, уважаеми колеги? Няма. Подлагам на гласуване параграфи от 64 до 66 включително, по доклада на Комисията.

в „Преходни и заключителни разпоредби“ § 60 да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Волен Сидеров и група народни представители – § 60, т. 1, чл. 3 да отпадне.

и група народни представители – § 60, т. 1, чл. 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Георги Търновалийски. Комисията подкрепя предложението. Има предложение на народния представител Дора Христова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение от народния представител Менда Стоянова и група народни представители.

плащания по администрирани от Националната агенция за приходите публични вземания постъпват по отделно открита за целта сметка на агенцията в банка. (4) Обслужването на картовите плащания по ал. 3 се извършва от оператора на платежна система с окончателност на сетълмента по ал. 2 въз основа на сключен договор между него и Националната агенция за приходите.“; б) досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след

В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а: „§ 3а. Договорът по чл. 4, ал. 4 между Националната агенция за приходите и лицензирания от на платежна система с окончателност на сетълмента се сключва, след като Българската народна банка уведоми Националната агенция за приходите, че са изпълнени изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи.“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

3, което на практика става същото, каквито са предложенията на народните представители Волен Сидеров, Йордан Цонев и така нататък, тоест няма нужда да подлагате на гласуване това. Използвам случаят, че съм тук, само за да дам един от аргументите, поради които смятам, че трябва да отпадне този опит за намаляване на плащанията в брой по една много проста, елементарна причина. На границата, когато влизате, в която и да е държава или който й да влиза в България, има правото на до 10 хил. лв. недекларирани пари, което на практика означава, че разрешаваме на хората да внасят до 10 хил. лв., но ги ограничаваме да ги изхарчат наведнъж. Поради тази и поради много други причини – това е едно от нещата, които ми се струва, че са достатъчни като аргумент, за да подкрепите нашето предложение, е, че се съобразяваме

уважаеми госпожи и господа народни представители! Какво предлагаме? Предлагаме нормативно регламентираният праг за ограничаване плащанията в брой в страната да бъде намален до 5 хил. лв. Защо? Смятаме, че това е основна мярка за ограничаване на сивата икономика и едва ли има някой против това нещо. Предлагането на ограничаването на плащанията в брой е и в съответствие с наложилата се честа практика в Европейския съюз. Мярката ще доведе и до Мярката ще доведе и до ограничаване възможността да не се отразяват в счетоводството на предприятията парични потоци, свързани, от една страна, с реализирани приходи от продадена продукция, стоки и услуги, а от друга, с изплащане на заплати и възнаграждения, за които не са начислени, удържани и внесени задължителните осигурителни вноски, съответно и данъци. Къде е нашето място в момента и какво предлагаме? страните със законови ограничения ще спомена само: Белгия – 3000 евро, Гърция – 1500 евро, Италия – 3000 евро, Португалия – 1000 евро, Румъния – 2260 евро,

Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаеми колега Кръстев, аз много се надявам, че ограничаването на плащанията в брой не са наистина основната мярка за борба със сивата икономика. Казахте, че това е основната мярка, сигурен съм, че може би направихте грешка. Има много други мерки и лостове, които могат да повлияят в това отношение и не смятам, че точно с това ще постигнем така очакваната борба или справяне със сивата икономика. Това не го казваме само ние в парламента. В този дух е и отговорът на Европейската централна банка. След като предлагаме тези мерки и казваме, че те ще доведат до ограничаване на сивата икономика, беше добре тук да представим анализ, да покажем как ще повлияят, на кои приходи ще повлияят. Също така беше добре да направим една оценка, каквато няма – по целия Законопроект няма, и това е голям проблем. Да, няма оценка на въздействието. Още повече, че този текст вече го променяме за трети път или се прави за трети път такъв опит – 2015 т., от 15 хиляди стана 10 хиляди. Добре е тук в случая, след като искаме да вървим още надолу, да имаме последваща оценка и да кажем, че за тази една година, в резултат на промяната, постигнахме такива резултати и затова предлагаме да бъде на 5 хиляди. (Реплики.) Не, няма такива текстове, няма такава оценка!

Предложението, направено от ГЕРБ за ограничаване на кешовите разплащания до 5 хил. лв., няма нужда от такава обосновка. Виждате, че фискът работи, пълни се хазната. Само да попитам колегите от ляво, които не го подкрепят…

кешови плащания, има едно емпирично измерване, което показва, че с намаляване кешовите разплащания на 5%, тоест се вкарат още в банкови разплащания, сивата икономика се свива до 3%.

за свиване на сивата икономика, за да може после да има пари за увеличаване на заплати, за анексиране на пенсии и други социални разплащания. Защото не може да мислим само в разходната част на бюджета, ние вървим комплексно, вървим към тази насока – ограничаване на сивата икономика, за да има повече пари в хазната, за да може тези средства след това да бъдат разпределяни към изоставащите социални плащания и анексиране на заплати и пенсии. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Иванов. И третата реплика е на госпожа Таскова.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Единственият мотив за това ограничаване, доколкото се посочва, е справянето със сивата икономика. „Воля“ абсолютно е за борба със сивата икономика и ще продължим да се борим за това. И бихме Ви подкрепили, бихме Ви подкрепили, ако не осъзнавахме, че това ще създаде повече трудности и за бизнеса, и за обикновените хора, а няма да допринесе до справянето със сивата икономика. Това ще повиши междуфирмената задлъжнялост. И също така ще повиши разходите за банкови такси. Всички много добре знаем, че и в момента който не иска да плаща по банка, просто си цепи фактурите на по-малки, така че ще завишите само единствено документооборота и междуфирмената задлъжнялост. Мисля, че има много повече механизми, с които може да се борим със сивата икономика и това не е от тях. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Таскова. Заповядайте за дуплика, господин Кръстев. Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, господин Търновалийски, наистина лапсус лингва е може би основна, не е единствена. Благодаря за забележката. Но съм съгласен и с колегата Александър Иванов, който коректно спомена някои от действията, които биха възникнали. Относно колежката от „Воля“ – наистина може да се мисли и в двете посоки, но не във всеки търговски обект има ПОС терминал, но отново повтарям, това ще бъде добър довод и добър повод за ограничаване отново на тази сива част от икономиката, с която, повтарям, ние от ГЕРБ се борим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Кръстев. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Не съм съгласен с твърдението на господин Кръстев за това, че ограничаването на плащанията ще намали сивата икономика. Защо? Защото, когато едно юридическо лице плаща до 10 хил. лв., то винаги взема фактура, тъй като ползва ДДС-то като данъчен кредит. Няма такъв, който да плаща до 10 хил. лв. и да не взема фактура. Освен това много често се злоупотребява с един факт, че, видите ли, фирмите имали много пари на каса, които се установяват. Ами естествено, щом е декларирал приходи, ще има пари и на каса. Така че аз считам, че трябва да остане 10 хил. лв., защото даже и в малките населени места, ако въведем по-малко ограничение, това може да предизвика неудобства на юридически

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Никой не обърна внимание на това, че освен всички други причини, които изтъкнаха, за да се запази сумата от 10 хил. лв. като таван за плащания в брой, трябва да се обърне внимание, че това ще допринесе най-много за увеличаване на приходите в банките, защото по този начин ще се увеличат много таксите спрямо физическите лица и таксите на фирмите от малкия и средния бизнес, тъй като не трябва да забравяме, че когато се плаща с карта физическото лице даже и в някои банки – вече имам информация, че се плаща такса от физическото лице, но таксите се плащат от търговците, които не са никак малко, варират от 0,5 до 2,3%. Така че искам да обърна внимание, че може би това е пак предложение на банковия картел за

(ГЕРБ): Господин Председател, уважаеми колеги! Колко пъти споменаваме как ще затрудни това физическите лица, ако се намалят разплащанията кеш от 10 хиляди на новия праг, който ГЕРБ предлага 5 хил. лв. Ами, замислете се, физическите лица колко пъти в годината ще направят плащане – говорим за еднократно над 5 хил. Кой го притеснява това нещо? Това са хората с пари кеш, недекларирани доходи. Те се притесняват от това нещо. Обикновеният гражданин, еднократно ако направи такова плащане в годината, няма да го затрудни под никаква форма.

ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Други реплики има ли? Няма. Госпожо Христова, ще ползвате ли правото си на дуплика? Явно не.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Този срамен пазарлък продължава много години вече. Тук в основата на цялата драма са, както винаги съм казвал, либералстващите в България, които, ако им падне, ще ликвидират парите в брой изобщо и ще минем само на безкасови плащания. Има фантастика за едно общество, за в бъдеще, няма да цитирам автори и заглавия, която предполага това. Но хайде да не бързаме да вървим в бъдещето. Такива са реалностите и тезата на ГЕРБ е абсолютно неспасяема – тази, която защитавате Вие. Теза, която съм слушал много пъти. Нямате аргументи. Каквото и да кажете и нека да си кажем истината – в в основата са банките, които са „свещените крави“ на българската икономика и банките натискат. Не стига, че лихвите, които даваме по кредитите, кредитите, са толкова високи, а лихвите, които ни дават като вносители, са толкова ниски и маржът е толкова голям. Не стига, че и сега от таксите, които се дават за плащанията, банките печелят толкова много, колкото в нито една друга страна и излиза сигурно на печалба, както никъде другаде по света, както в България, но те искат още и още. И това още ще стане по този начин – като намалим прага на 5 хил. лв. Аз си спомням предишното издание на проблема. Тогава аргументите бяха подобни. Как ще се доближим, колеги, към обикновените граждани, които държат парите си кеш, които така са свикнали и за тях това е нормално? За да ги накараме да идат към тези виртуални плащания и пари, каквито Ви се присънват и били добре. Всичко е от лукаваго, не се лъжете! Тук стоят мощни банкови интереси. Сега банкерите стоят и чакат нашето решение

ръце. Това ще бъдат още по-големи печалби, това са огромните печалби. Защото в България какво е толкова печелившо? Най-печелившото нещо в България са банките. Банките, както Ви е известно, са чужди.

Добрев.) Не, няма да ти го казвам вица, после ще ти го кажа! Така че никой тук от вносителите не си е въобразявал, че нещата ще минат на 2000 лв. Като на пазарлък, мизата се свали много ниско – на 2000 лв., и, хеле, да я качим на 5000 лв. Двете хиляди лева обаче са заветна мечта. Както преди няколко години, на няколко пъти се сваляше, сваляше, сваляше в един момент от 5000 лв. ще започнем с 500 или с 1000 лв., за да отидем на 2000 лв. А в малко по-далечното бъдеще ще минем и към напълно безкасово плащане, включително за да си купиш хляб. Така че не се лъжете, хайде, да си останат 10 000 лв., въпреки че е и те са малко и в един момент ще трябва да помислим и да вдигнем

и тук, след пазарлък, подобно ще минем на 15 000 лв. на първия етап, след това обратно, нагоре по скалата.

ограничаването на плащанията в брой не е единственото, но то е част от комплекса мерки, които ние всички тук в тази зала сме гласували в годините назад за ограничаване на сивата икономика. Този комплекс от мерки дава своите резултати. Само за шестмесечието на 2017 г. приходите от данъци и осигурителни вноски спрямо същия период на миналата година са с над милиард повече. Значителна част от тях се дължи и на мерките, които правителството и приходните агенции вземат за ограничаване на сивата икономика, контрабандата, нелоялната конкуренция. Къде сме ние в крайна сметка с ограниченията на плащания в брой? Тук беше цитирано, че Европейската централна банка е против. Така, тя е против, по-скоро изказва съображения за ниския праг от 1000 лв., което е 500 евро, но Европейската централна банка подкрепя това, че трябва да има ограничение на плащанията в брой. Неслучайно 15 от 28 държави – членки на Европейския съюз, имат такива ограничения на плащанията в брой – до 3000 евро. В 13 от тях ограниченията са до 2500 евро, тоест 5000 лв., равностойността на 5000 лв. Тук отляво имаше един народен представител, който аз днес не виждам и който винаги искаше да си задаваме въпроса: „Къде сме ние в Европа и спрямо другите европейски партньори?“ Ето, там сме, господа и дами накрая на опашката! Изказаха се много съображения, че предложеният от нас размер на прага от 5000 лв. ще затрудни обикновените хора в малките населени места. Това е смешно. Просто обикновените хора в малките населени места не правят еднократни сделки за над 5000 лв. Няма такива сделки! (Реплика.) Има, ако си купувате супер плазмен телевизор, само че хората от малките населени места не си купуват такива телевизори, тъй като според статистиката 70% от българите получават под средната работна заплата за страната. Няма да ограничим и създадем затруднения на обикновените хора, но ще ограничим и ще създадем затруднения на хората, чиито джобове се пълни с кешови пари, а те са дошли там от сивата икономика, не от другаде. Защото са си получили заплатите на черно, защото са собственици и управители на фирми, които продават без документи и които искат тези пари да продължат да се въртят в сивата икономика. За мен е много странно, че изведнъж народното представителство толкова единодушно се обедини срещу това – сакън, недейте пипа кеша повече от 5000 лв.! Аргументи обикновени хора, аргументи – малък бизнес. Знаете ли, сутринта в едно предаване по радиото имаше интервюта с хора от дребния бизнес? Хората казаха: „Да, 1000 лв. ще бъде прекалено ниско, 1000 лв. ще ни затрудни, но 5000 лв. е една приемлива сума“. Затова ние от парламентарната група на ГЕРБ предлагаме тавана да бъде 5000 лв. и да влезе в сила от 1 януари 2018 г. Не знам дали, тук, в тази зала, ще съумеем да гласуваме това предложение, като гледам как се обединявате и как влизате в залата все повече и повече, за да гласувате „против“ това предложение?! Най-вероятно то няма да мине. Но аз ще Ви го напомням тук от тази трибуна, когато застанете и поискате разходи – разходи за пенсии, разходи за социални плащания, разходи за сигурност, разходи за заплати. Разходи, разходи, разходи! Защото това е много хубаво за ушите на гласоподавателите. Но когато говорим за приходи, когато говорим за сива икономика, за неплащане на данъци и осигуровки, започваме да казваме: „Ама, фискалният контрол ги тормози, ама, кешовите плащания ги тормозят!“. Дами и господа, трябва да мислите като политици. Само, че Вие мислите май повече като бизнесмени, защото немалка част от преждеговорившите по-скоро са бизнесмени, отколкото политици и може би наистина имат горчивия опит как едно ограничаване в плащанията ще ги затрудни, казано най-така, да звучи приятно за всички.

Борбата със сивата икономика не е с ограничаването на плащанията в брой, а е с контрола, който съответните институции правят върху това дали се издават съответните документи при плащанията, дали се дават касови бележки, дали се изписват фактури. А всичко друго, което Вие така патетично го казахте, беше ясно: поредното Ваше поведение – ние ще предложим нещо, което се надяваме никой от Вас да не го приеме. Точно това правите в момента, госпожо Стоянова – предлагате нещо и се надявате, много се надявате да не бъде прието. Ако си спомняте преди две седмици, минавайки покрай нашия ред, ни помолихте да внесем едно предложение, за да отпадне този този текст от Вашето предложение. Така че бъдете искрена, бъдете тази жена, която държи на думата си, минавайки между редовете, и седейки тук, отпред. Недейте така да прехвърляте едно нещо, което звучи красиво може би за някой, но Вие сте наясно, че е неправилно. Още веднъж повтарям, борбата със сивата икономика не е борба с кеша, както Вие казвате. Това е въпрос на контрол, въпрос на това как приходните агенции си организират работата, въпрос на това как контролните органи проверяват дали се издават платежни документи, въпрос на това съответните агенции дали проверяват как и какви договори се сключват – трудови, и как се плащат тези трудови

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Госпожо Стоянова, ясно е, че от „Обединени патриоти“ имаме предложение за 10 хил. лв. Ясно е, че няма да мине 5 хил. Но не мога да си обясня едно-единствено нещо: как ще кажете на земеделските производители, които плащат ренти, в голямата си част на възрастни хора, как баба Иванка от село Българка ще си вземе 6000 лв. от рента – с карта, по банка? И как ще ги изхарчи в село Българка, където няма нито ПОС терминал, нито има банкомат? Това ми е въпросът. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Сабанов. Господин Гьоков, заповядайте за трета реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Стоянова, аз Ви моля да не внушавате от трибуната, че който гласува против Вашето предложение, едва ли не е за сивата икономика. Няма такова нещо. Всеки глас против Вашето предложение е един разумен глас. Нормално

в другата парламентарна сесия и когато говорим за новия бюджет, да увеличим пенсиите чрез преизчисляването им.“ Ако кажете това, мисля, че цялата парламентарна група на „БСП за България“ ще Ви подкрепи в това Ви искане. Благодаря Ви.

от изказванията на господин Таско Ерменков. Да, господин Таско Ерменков, аз бях против 1000 лв. и 3000 лв. Продължавам да съм против, защото считам, че това е изключително нисък праг и той наистина би затруднил обикновените хора. хора. Моля, бъдете коректен и като колега, и като съсед по пътечка! Колкото до последното предложение, нали разбирате, че от ограничаване на плащанията в брой от 10 хил. на 5 хил. лв. няма как да придобием 1 млрд. 200 млн. лв. годишно, колкото са нужни за увеличаване на пенсиите, както Вие ги предлагате? Намаляването на прага за плащанията в брой е част от целия комплекс от мерки, които водят до допълнителни приходи и които в крайна сметка се използват за разходи. Никой тук не обърна внимание на едно просто нещо – че нелоялната конкуренция, от която плачат малките фирми, цените, които могат да си позволят фирмите, внасяйки и продавайки различни видове продукти на по-ниска стойност, което съсипва нашето земеделие, всичко това също е функция на кешовите плащания, защото те са в спиралата, захранваща и нелоялния бизнес. Мислете, Мислете, когато гласувате, многопосочно. Невинаги всичко е черно и бяло, невинаги трябва да заставаме единствено и само, гледайки едната страна. Трябва да търсим възможностите на това, което предлагаме

Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Тук се говореше преди малко за разходи. Разходи от бюджета се правят, когато има приходи, а приходи има тогава, когато има търговия, когато има икономика. Вие правите точно обратното на това да има приходи в бюджета. Тези приходи не се постигат с драконовските мерки, които тук залагате в Закона за изменение и допълнение на ДОПК, напротив – по този начин ще стимулирате сивата икономика. Още в § 1 направихте това нещо. Защото с тези драконовски мерки отговорността на всички лица, които са в една фирма, било то управители, прокуристи, търговски пълномощник и така нататък, да не ги изброяваме всичките, още с първоначалната регистрация с капитал от 2 лв. ще си посочат един управител – сламен човек, аватар, както искате го наречете, търговски пълномощник, всичките, които са упълномощени да извършват някакви действия от името на фирмата, които са малоимотни, неграмотни в по-голямата си част, и ще си правят каквото си искат. Това е точно удар именно срещу по-малките фирми, срещу тези, които са лоялните фирми и си плащат и данъците, плащат си и осигуровките, защото Вие ги запушвате от тяхната търговска дейност,

Няма. Заповядайте за изказване. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Стоянова, по тази тема Ви моля да обърнете внимание на една практика, която ще Ви бъде много полезна, ако я анализирате. Става дума за рециклиращия бранш, сектор „Отпадъци“ за сделки с отпадъци с физически лица лимитът за плащания в брой е 100 лв. (Реплика.) Точно така, беше въведен като мярка за борба със сивия сектор. Добре е да анализирате дали наистина сивият сектор намаля, или стана обратното: фирмите масово започнаха да минават сделките по друг начин – това е дълга тема, мога да Ви го обясня в частен разговор – или пък сивият сектор беше увеличен? Всъщност тази мярка…

прагът на безкасовото плащане, той не спазва закона, не го съблюдава. Какво казва този работодател? „Ей, промениха закона, сега започвам да плащам с документи на светло“. Едва ли, този човек не спазва закона. В случая мярката ще удари лоялните, ще удари тези, които работят на светло, както стана и в сектор „Отпадъци“. Анализирайте какво се случи там с въвеждането на този изключително нисък праг от 100 лв. за

Господин Ерменков оттегли предложението, което трябваше да гласуваме. Остава частта от предложението на народния представител Менда Стоянова и група народни представители, а именно т. 1, която не се подкрепя от Комисията. Гласуваме предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители в частта, неподкрепена от Комисията. Гласували

гласуване текста на Комисията съгласно нейния доклад за § 67.

Параграф 7 по доклада на Комисията е приет.

При упражняване на правомощията по чл. 229, ал. 1, т. 5 и 14 относно проверката на техническите спецификации, Агенцията по обществени поръчки се подпомага от външни експерти, специалисти в съответната област. (2) Външните експерти се включват в списък, поддържан от Агенцията по обществени поръчки, който се публикува на Портала за обществени поръчки. (3) Условията и редът за определяне на външните експерти по ал. 1, както и тяхното заплащане, се определят с наредба на Министерския съвет.“

аа) в т. 1 думите „член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017“ се заменя с „член 39, който влиза в сила от 18 октомври 2018“;

Господин Председател, колеги! Ние ще бъдем отново принципни и последователни в позицията си. Считаме, че внесеният Законопроект, който в момента разглеждаме – Закона за обществените поръчки, е в грубо нарушение на правилата, които имаме и на Закона за нормативните актове. Внесен между двете четения, без да бъде обсъждан, без да е минал на първо четене, допуснат в Комисията и днес в залата. Ако предложението беше само по този Законопроект, за който е разбираемо защо се внася, тъй като по него има срокове, които вече са изтекли, създава се проблем на възложителите на обществени поръчки, сериозни проблеми, то за нас е необяснимо, защо трябва да се бърза с останалите текстове, както е Законът за акцизите и данъчните складове. Какво толкова важно има да се случва и времето да ни притиска, за да може между двете четения да предлагаме тези промени и да приемаме така набързо толкова важни текстове? Нашата принципна позиция е, че ние няма да участваме в това гласуване, защото някои от текстовете, както е този по Закона за обществените поръчки, наистина е важен, но принципно трябва да се прекрати с тази лоша практика, която в определени моменти ни е поставяла в много сериозни затруднения – нас и администрацията, която трябва да изпълнява решенията, които ние взимаме в залата.

в този цирк. Това е подигравка с Народното събрание, това е подигравка с нас, народните представители, които сме тук, за да гласуваме, да дебатираме – затова сме изпратени, а не да ни се подхвърлят текстове между двете четения на толкова важни закони. Благодаря Ви, уважаеми господин Търновалийски. Реплики? Заповядайте, Директивата на Европейския съюз за въвеждане на електронната платформа – знаете, че тази платформа се жали по нашия Закон за обществените поръчки, жалбите се точат – дали сме възможният максимален срок, така че да не се налага отново да бъдем в неизпълнение. Колкото до другата част от изказването Ви, Вие в Комисията казахте, че това е незаконно, противоконституционно и ми обещахте в залата да ми посочите текстове от закон, от Конституцията, от Правилника, които правят това незаконно. Забравяте, господин Търновалийски, че всъщност залата е тази, която решава. Народните представители тук, в залата, са хората, които решават със своето гласуване „за“ или „против“. Те правят едни текстове, независимо кога и как са внесени, валидни или не. Върховенството на залата се изразява с нейното гласуване, което ще последва след малко. Господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Стоянова, заповядайте двата текста, за да не губя времето на колегите в залата, да Ви чета текстовете от Закона за нормативните актове и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Просто ме втрещихте с Вашия извод, че залата може да не изпълнява закона. С това достигнахте връх, който не съм очаквал, най-малко пък от Вас. Датата 18 октомври, хубаво е записано, пожелателно, но с всички експерти в тази област, с които съм разговарял, казват, че това просто няма да се случи. Няма да може да се случи и най-вероятно начинът, по който сме тръгнали, ще ни доведе до нови проблеми. По отношение на това, че има някакво решение на Конституционния съд за законосъобразността на взиманите решения по тези текстове на Закона за нормативните актове, смятам, че от 2006 г. е минало доста време и там мотивите са различни, още повече че Конституционният съд категорично и ясно е казал, че в тези случаи решенията са незаконосъобразни. ли други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 68 със съдържанието му по доклада на Комисията. Моля, гласувайте.

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф, което Комисията подкрепя. Комисията предлага да се създаде § 69 със следната редакция: „§ 69. В Закона за акцизите и данъчните складове се правят следните изменения и допълнения: 1. В Глава втора, Раздел ІІ се създава чл. 12а: „Чл. 12а. „Нагреваемо тютюнево изделие“ е вид бездимно тютюнево изделие, при чиято употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол.“ 2. В чл. 29: а) създава се нова ал. 3: „(3) Данъчната основа за облагане с акциз за нагреваемо тютюнево изделие е количеството тютюн съдържащ се в продукта, измерено в килограми.“;

Всички лица, независимо дали са данъчнозадължени по този Закон които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 103а на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ

предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф. По това предложение, както и последващото, господин Председател, имаме Допълнителен доклад. Моля да преминем към него. предложение на народния представител Менда Стоянова и група народни представители за създаване на нов параграф. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага следната редакция на новия параграф, който по доклада става §

които подадат искане за издаване на лиценз за управление на данъчен склад до влизането в сила на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.

от същия закон, които подадат искане за регистрация на специализиран малък обект за дестилиране до влизането в сила на наредбата по чл. 142, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки. Алинеи 1 и 2 се прилагат и за започналите до влизането в сила по този закон производства по чл. 48 и чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове. (4) Агенция „Митници“ възобновява служебно производствата по чл. 48 и чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове, по които до влизането в сила на този закон има откъс за непредставяне на документ, че дестилационните съоръжения за производство на етилов алкохол, дестилация и спиртни напитки, са закупени от лице регистрирано по Закона за виното и спиртните напитки.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване

по чл. 142а, ал. 1 от Закона за виното и спиртните напитки се регистрират в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата по чл. 142а, ал. 3 от Закона за виното и спиртните напитки.

Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на Комисията за § 60в, който става § 71 в нейния доклад. Моля, гласувайте. Гласуваме § 71 по Допълнителния доклад на Комисията.

Предложение на народния представител Менда Стоянова, подкрепено от Комисията. Комисията предлага да се създаде нов § 72: „§ 72. В Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на нов § 72. Моля, гласувайте § 72 по доклада на Комисията.

изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното юридическо лице или едноличен търговец.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 73, съгласно доклада на Комисията. Моля гласувайте. Гласували

ал. 3: „(3) Дирекцията за национален строителен контрол изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния търговец.“ 3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съответно ал. 4, 5, 6 и 7.“

В ал. 3 т. 1 се отменя. 2. Създава се ал. 4: „(4) Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат.“

В ал. 1 т. 7 се отменя. 2. В ал. 3 след думите „Министерството на здравеопазването“ се добавя „изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното лице, кандидатстващо за лицензия и”. Гласуваме § 76 по доклада на Комисията.

5 и 6 се удостоверяват с документ от съответния компетентен орган, по ал. 19, т. 3 с получена по служебен път информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а по ал. 19, т. 4 и 7 – с декларация.“

ал. 4: „(4) Съветът за електронни медии изисква по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответния кандидат.“

се извършват следните изменения и допълнения:

Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 81 със съответното му съдържание, съгласно доклада на Комисията. Моля гласувайте.

на парични средства в размер на 30 000 лв. или повече или тяхната равностойност в друга валута през границата на страната за трета страна митническите органи изискват по служебен път от Националната агенция за приходите информация за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс за съответното лице.“

е последният от тях, на практика са първите текстове по административната реформа за облекчаване на бизнеса и хората. Виждате, че през цялото време говорим, знаете, че ето, по всичките тези закони се изискват справки, които хората и бизнесът трябва да правят да правят в Националната агенция за приходите, да изваждат документи, с които удостоверяват липсата на задължения. Това вече няма да е така. Информацията ще се изисква по служебен път и аз благодаря на Националната агенция за приходите за това, че е готова да я предоставя бързо… Да, не се смейте господа, защото Националната агенция за приходите е тази администрация, която първа в държавата е електронизирала почти всички свои услуги и продължава да го прави в ускорен темп. Благодаря. Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 82, съгласно нейния доклад. Моля гласувайте.

Параграф 61. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 61, който става § 83: „§ 83.

която влиза в сила от 30 юни 2017 г.; 4. параграф 69, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.; 5. параграф 71, ал. 1, който влиза в сила от 26 април 2017 г.; 6. параграфи 72 - 82, които влизат в сила два месеца след обнародването му.“ Господин Председател, тук правя едно предложение за корекция и тази т. 6 предлагам да бъде гласувана по следния начин: „6. параграфи 72 до 82, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“ „(2) В двумесечен срок от влизането в сила на този Закон подзаконовите нормативни актове, които съдържат задължение за представяне на удостоверение за наличие или липса на задължения от лицата, се привеждат в съответствие с него.“ И тук правя второ предложение, господин Председател, думичката „двумесечен“ да се замени с „шестмесечен“. ПРЕДСЕДАТЕЛ Не виждам. Подлагам на гласуване първото предложение, направено от народния представител Менда Стоянова от парламентарната трибуна:

Предложението е прието. Подлагам на гласуване второто предложение, направено от народния представител Менда Стоянова от парламентарната трибуна: в ал. 2 думата „двумесечен“ да бъде заменена с думата „шестмесечен“. Гласували

второто предложение е прието. Подлагам на гласуване текста на вносителя за § 61, редактиран от Комисията, ставайки § 83, и току-що приетите две предложения

за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание

„ДОКЛАД относно Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., разгледа и обсъди Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Националния осигурителен институт, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и процедурата за избор от Народното събрание. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати

да приеме следния Проект на решение (с прилежащите към него три приложения на образци на декларации): „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за

Българските неправителствени организации могат да правят предложения за управител на Националния осигурителен институт до народните представители и парламентарните групи. Когато народен представител или парламентарна група направи предложение въз основа на предложение на неправителствена организация, това се отбелязва в него.

Предложенията за управител на Националния осигурителен институт се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на съответния кандидат. Към предложението се прилагат следните документи: а)

за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – Приложение № 2 към Решението; в) подробна автобиография; г) диплома за завършено висше образование; д) свидетелство за съдимост;

сайт на интернет страницата на Народното събрание незабавно, но не по-късно от 7 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложението и документите се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по труда, социалната и демографската политика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по труда, социалната и демографската политика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. 5.

Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия се прави от председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика.

Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за управител до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Кандидатите за управител представят тяхната концепция за дейността на Националния осигурителен институт – до 15 минути на кандидат. 5. Комисията по труда, социалната и демографската политика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите за управител по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител за кандидат. След изчерпване на зададените въпроси към съответния кандидат от всички народни представители, кандидатът отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика задава в резюме въпросите на лицата по чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор. 7. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. 8. Комисията изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите. Ако са изслушани няколко кандидата за дадена длъжност, Комисията по труда, социалната и демографската политика изготвя доклад от изслушването на кандидатите, към който се прилага списък на кандидатите, участвали в изслушването, подреден по азбучен ред на собствените им имена и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилагат проекти и решения за избор на всеки кандидат за управител на Националния осигурителен институт. 9. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата. Процедурата не спира и когато няма предложен кандидат за длъжността. V. Избор на управител на Националния осигурителен институт от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика. 3. Вносителите на предложения представят кандидатите за управител – до две минути за всеки кандидат. 4. Провеждат се разисквания по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Народното събрание избира управителя на Националния осигурителен институт. 6. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко кандидата за длъжността, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 7. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за длъжността са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 8. Когато никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. „за“. 9. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за длъжността не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. избор. 10. Когато някой от кандидатите за длъжността се откаже от участие в избора преди гласуване на кандидатурата му от Народното събрание, и той е единствен кандидат, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор за тази длъжност. 11. Ако няма кандидат за длъжността, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. Към Проекта на доклада има Приложение № 1 към решението, Приложение № 2 и Приложение № 3 съгласно Доклада“. Благодаря Ви, д-р Адемов. Уважаеми народни представители, имате думата за изказвания. Не виждам да има желание за това. Преминаваме към гласуване. представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по труда, социалната и демографската политика, както и на процедурата за избор от Народното събрание. Вносител е Комисията по труда, социалната и демографската политика. Моля, гласуваме.

Процедурните правила са приети. Проектът за решение е приет. Уважаеми колеги народни представители, на основание чл. 53, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам да бъде включена в седмичната Програма за работа на Народното събрание следната допълнителна точка: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносители са народния представител Корнелия Нинова и група народни представители на 1 юни 2017 г. Предлагаме това да е първа точка за утре – 21 юли 2017 г., в съответствие с това, което се разбрахме на Председателския съвет. Докладите са Ви раздадени. Моля, гласувайте.

Заповядайте за процедура,

НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Тинчев. Има ли обратно предложение? Не виждам. Пристъпваме към гласуване на направеното процедурно предложение. Моля, гласуваме.

срокът за предложения за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, да бъде удължен на три седмици. Благодаря

Предлагам да бъдат допуснати в залата: господин Димитър Геновски – заместник-министър на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията; госпожа Неда Койчева и госпожа Катерина Севлиевска – съответно директори на дирекции в Комисията за регулиране на съобщенията.

№ 754-01-32, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 12 юли 2017 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: господин Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията; господин Росен Желязков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“; господин Веселин Божков – председател на Комисията за регулиране на съобщенията; госпожа Андреана Атанасова и госпожа Ирина Романска – членове на Комисията за регулиране на съобщенията; и госпожа Ирена Бориславова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”. Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов. Господин Иванов подчерта, че основната цел на Законопроекта е да приведе националното законодателство, регламентиращо предоставянето на електронни удостоверителни услуги, в съответствие с Регламент с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции

предлаганите промени структурата на Закона ще обхваща следните основни подразделения: електронно изявление и електронен документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оценяване на съответствието, защита на личните данни и административно-наказателни разпоредби. Регламент (ЕС) № 910/2014 предвижда устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и устройствата за създаване на квалифицирани електронни печати да подлежат на сертифициране, за да се гарантира съответствието им с изискванията на Регламента. Сертифицирането ще се извършва от лица, определени от държавите членки. Със Законопроекта се предлага националният орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, да определя сертифициращите организации. С предложената редакция на чл. 19 от Проекта на Закон чрез препращане към Регламент Регламент (ЕС) № 910/2014 се въвежда общото понятие за доставчик на удостоверителни услуги, както и специфичната категория доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги. Законопроектът посочва и изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на удостоверителни услуги при осъществяване на дейността си, включително допълнителните изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Регламент (ЕС) № 910/2014 установява правила за осъществяването на надзор върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, като всяка държава членка сама определя, кой да е отговорният за това орган. Господин Иванов отбеляза, че със законопроекта се предлага Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) да е Националният надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент (ЕС) № 910/2014, включително да предоставя и да отнема квалифицирания статут на доставчиците на удостоверителни услуги. В тази връзка се регламентира и изрично правомощие на Комисията за регулиране на съобщенията да получава от доставчиците на удостоверителни услуги необходимата информация за изпълнение на функциите ѝ на надзорен орган, както и да участва в провеждането на съвместни разследвания с надзорни органи на други държави членки. на Комисията за регулиране на съобщенията е възложена и дейността по създаване, поддържане и публикуване на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. За разлика от сега действащия режим в съответствие с Регламент с Регламент (ЕС) № 910/2014 Законопроектът предвижда доставчиците на удостоверителни услуги да не подлежат на акредитация. Съгласно чл. 21 от Регламента, ако доставчик реши да предлага една или повече квалифицирани услуги, трябва да направи уведомление за намерението си пред надзорния орган и да приложи доклад за оценяване на съответствието, съставен от орган за оценяване на съответствието. Комисията за регулиране на съобщенията ще трябва да провери, дали доставчикът и предоставяните от него услуги отговарят на изискванията на Регламента, и при положителна преценка на тези обстоятелства да му предостави квалифициран статут, както и да го включи в доверителните списъци в тримесечен срок от уведомяването от доставчика. Господин Иванов изтъкна, че с предложените изменения се предвижда след вписването в доверителните списъци доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги да подлежат на периодични одити най-малко веднъж на 24 месеца за тяхна собствена сметка, от орган за оценяване на съответствието. С предлаганата промяна на Закона за електронния документ и електронния подпис се прецизират и допълват административно-наказателните разпоредби, като е предвидено предвидено налагането на имуществени санкции и глоби за нарушения на конкретни разпоредби на Регламент (ЕС) № 910/2014 и не се предвижда промяна в размера на санкциите в сравнение с действащия режим. В „Преходните и заключителните разпоредби“ на Законопроекта са предложени изменения в редица закони, които препращат към Закона за електронния документ и електронния подпис. В Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения са постъпили становища в подкрепа на Законопроекта от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, технологии и съобщенията, от Министерството на икономиката, от Държавната агенция „Електронно управление“ и от Комисията за регулиране на съобщенията, като част от тях предлагат прецизиране на отделни текстове. След представянето на Законопроекта се проведе проведе дискусия, в която взеха участие народният представител Павел Христов, представители на Министерството на икономиката и на Комисията за регулиране на съобщенията. Господин Христов подкрепи Законопроекта, като подчерта, че новата уредба в областта на удостоверяванията при електронни трансакции на стоки и услуги ще създаде предпоставки за бъдещо развитие на цифровата

№ 910/2014 задължения на държавите членки да информират Европейската комисия относно лицата, на които е разрешено да извършват дейност по оценяване на съответствието на устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи и на устройствата за създаване на квалифицирани електронни печати, съответно относно сертифицираните съгласно Регламента устройства. Законопроектът предвижда този орган да бъде Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. Господин Божков подкрепи този подход

След проведените разисквания по Законопроекта и изказаните мнения, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, единодушно с 20 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис,

Това беше докладът на водещата комисия. Имате думата за доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте.

№ 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис. На заседанието присъстваха Димитър Геновски – заместник-министър на транспорта и Росен Желязков – председател на Държавната агенция за електронно управление. Законопроектът беше представен от народния представител Станислав Иванов. С него се цели привеждане на националното законодателство в областта в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната

подобряване качеството на услугите, предоставяни от публичния сектор; облекчаване на трансграничния достъп на бизнеса и гражданите до вътрешния пазар. В сферата на компетентност на Комисията попада Глава четвърта „Акредитация на органи за оценяване на оценяване на съответствието“. За разлика от действащия режим, доставчиците на удостоверителни услуги няма да подлежат на акредитация. Доставчик, решил да предлага една или повече квалифицирани услуги, уведомява Комисията за регулиране на съобщенията, като надзорен орган и прилага доклад за оценяване на съответствието, съставен от орган за оценяване на съответствието. Комисията извършва проверка дали доставчикът отговаря на изискванията и при положителна преценка му предоставя квалифициран статут, и го включва в доверителните списъци. Срокът за това е три месеца от подаването на уведомлението от доставчика. След вписването в доверителните списъци доставчиците на квалифицирани услуги подлежат на периодични одити за тяхна сметка, най-малко веднъж годишно, от орган за оценяване на съответствието. Орган за оценяване на съответствието може да извършва тази дейност след акредитация. По този начин се удостоверява, че съответното лице е компетентно да извършва оценяване на съответствието.

Освен това акредитация може да се извършва и от орган за акредитация на друга държава членка или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ 18 народни представители, без „против“ и „въздържали се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 25 юни 2017 г.“ Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Следва доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Той ще бъде представен от председателя на Комисията Кристиан Вигенин. Благодаря госпожо Председател. Уважаеми колеги, мисля, че трябва да си помислим малко по процедурите и това четене на доклади на комисии, но, така или иначе, по Правилник трябва да се направи. относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители на 27 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 19 юли 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, № 754-01-32, внесен от Станислав Стоянов Иванов и група народни представители. Законопроектът беше представен от господин Станислав Иванов – народен представител, и господин Росен Желязков – председател на Държавна агенция „Електронно управление“ към Министерски съвет.

от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива

Съгласно мотивите на вносителя новата уредба в областта на удостоверенията при електронни трансакции на пазара на стоки, услуги и капитали в ЕС цели създаването на предпоставки за бъдещо развитие на цифровата инфраструктура и подобряване качеството на публичните услуги. Предвижда се уеднаквената правна рамка да доведе до доверие в онлайн средата и по този начин да насърчи гражданите и публичните органи към извършване на електронни трансакции и предоставяне на електронни услуги. След направените промени структурата на Закона ще включва следните основни подразделения: електронно изявление, електронен документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оценяване на съответствието, защита на личните данни и административнонаказателни разпоредби. С оглед осъществяването на гореизложените цели в ЗЕДЕП се предприемат редица промени, сред които: в чл. 3, ал 1 и чл. 19 се извършва редакция чрез препращане към посочената разпоредба

по неуредените от Регламента въпроси; отменя се чл. 24; в чл. 25 се прави промяна по отношение на издаването на квалифицираните удостоверенията. В чл. 32 изрично се посочва, че Комисията за регулиране на съобщенията е националният контролен орган, осъществяващ надзора върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги. На нея е възложена и дейността по създаването, поддържането и публикуването на националните доверителни списъци на лицата, предоставящи удостоверителни услуги и квалифицирани удостоверителни услуги. чл. 17, ал.1 се посочва националният орган, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която се предвижда да определя организациите, които следва да сертифицират устройствата за създаване на квалифицирани електронни подписи подписи и печати. С цел допълване и прецизиране в Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предложени изменения на редица закони, които препращат към ЗЕДЕП. Не на последно място следва да се отбележи, че вносителят цели чрез Законопроекта за изменение и допълнение на ЗЕДЕП да се приведе националната нормативна уредба, свързана с предоставянето на електронни удостоверителни услуги, в съответствие с европейското законодателство. Търсеният резултат от приемането на тези промени е Република България да бъде включена в един дългосрочен организационен, управленски модел за оперативно съвместима инфраструктура за обществените услуги в Европа. последвалата дискусия председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове отправи въпрос към господин Станислав Иванов по отношение на причините, които налагат Законопроектът да бъде внесен от народни представители, вместо по стандартния ред през Министерския съвет. Господин Иванов информира, че срокът за въвеждане на регламента в българското законодателство е отминал на 1 юли 2016 г. и по този начин ще се ускори приемането на Законопроекта, с цел да се избегне наказателна процедура. С оглед на гореизложеното, и в резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове единодушно предлага с 8 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване

За становище от името на вносител, заповядайте господин Валентин Милушев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложеният от нас Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронни документи и електронния подпис има за цел да приведе националното законодателство, регламентиращо предоставянето на електронни удостоверителни услуги, с Регламент ЕС 910/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителни услуги при електронните транзакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93 ЕО. Прякото прилагане на Регламент ЕС 910/2014 г. налага отмяната на съществената част от разпоредбите в ЗЕДП по въпросите, уредени в Регламента. Считаме, че Законопроектът ще допринесе за бъдещото развитие на цифровата инфраструктура, подобряване качеството на онлайн услугите, сигурни, надеждни и по-лесни за използване, повишаване доверието и сигурността в онлайн пространството, осигуряване на правна сигурност при онлайн транзакциите, насърчаване на граждани, бизнес и административни органи към извършването на електронни транзакции и предоставянето на електронни услуги. Законопроектът е подчинен Концепцията за техническа и технологична неутралност на инструментите и механизмите, които се използват при предоставянето на електронни удостоверителни услуги в съответствие с принципите, описани в Регламент ЕС 910/2014 г. Законопроектът установява правила и национална схема във връзка с осъществяването на надзор и одит върху дейността на доставчиците на удостоверителни услуги и предоставянето на квалифицирани удостоверителни услуги. В резултат на предлаганите промени структурата на Закона ще обхваща следните основни подразделения: електронни изявления и електронния документ, електронни удостоверителни услуги, надзор, акредитация на органи за оцеляване на съответствието, защита на личните данни и административно

В тях, за разлика от съществуващите чл. 14 и чл. 15, са включени хипотезите на всички удостоверителни услуги, а не само на електронните подписи, ал. 11, относно създаването на чл. 18а и 18б, и ал. 7 относно отмяната на чл. 14, 15. С предлаганото изменение на чл. 21 ЗЕДЕП са посочени изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на удостоверителни услуги при осъществяване на дейността си, включително допълнителните изисквания към доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, съгласно чл. 24 от Регламента ЕС 910/2014 г. В съответствие с разширения предметен обхват на Закона се предлага промяна в наименованието и уредбата на Раздел III, Глава трета, като разпоредбите обхващат не само удостоверенията на квалифициран електронен подпис, а

г. Като важна законова промяна определяме реакцията на чл. 32, алинеи 1 и 2, в която изрично е посочено, че Комисията за регулиране на съобщенията е националният надзорен орган, осъществяващ правомощията по Регламент ЕС 910/2014 г., включително да предостави и отнема квалифицираният статут на доставчиците на удостоверителни услуги, с което Република България изпълнява изцяло изискванията на чл. 17, Част І, изречение второ от Регламента ЕС 910/2014 г. Подробните мотиви за всички необходими според нас законодателни промени са подробно изложени в мотивите към подпис. В заключение, бихме искали да посочим, че приемането на Законопроекта ще изиграе ролята на инструмент за включването на Република България в един дългосрочен организационен и управленски модел за оперативно съвместима оперативно съвместима инфраструктура за обществените услуги в Европа. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Милушев. Откривам разискванията. Има ли изказвания?

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Точно преди три години беше гласуван един регламент, който се отнася за електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронните транзакции на вътрешния пазар. До миналата година трябваше и в България този регламент да бъде приет, но закъсняваме с една година от срока, който трябваше да спазим. Законопроектът цели да се изменят и да се допълни Законът за електронния документ и електронния подпис, като се преведе националната нормативна уредба, свързана с предоставянето на електронните удостоверителни услуги в съответствие с европейското законодателство. Изпълнявайки това, ние ще дадем възможност да се създадат предпоставки за едно бъдещо развитие на цифровата инфраструктура и да се подобри качеството на услугите. Считам, че макар и закъснял, Законопроектът ще изпълни задачата, която си поставят вносителите и аз предлагам да гласуваме внесения Законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Панчев. Има ли реплики към неговото изказване? Не виждам. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Пристъпваме към гласуване.

Заповядайте за процедура, господин Иванов.

Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, ще представя на Вашето внимание: „ДОКЛАД по Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. На заседание, проведено на 13 юли 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за държавните помощи, внесен от Министерския съвет. На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на финансите: Бойко Атанасов – заместник-министър, Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор”, и Маргарита Борисова – държавен експерт в същата дирекция. Законопроектът беше представен от заместник-министър Атанасов, който подчерта, Народно събрание е приело с консенсус на първо гласуване Законопроекта за държавните помощи. На база подкрепения вариант са отразени всички постъпили бележки и предложения на работните експертни групи от Министерството на финансите и Народното събрание. Направено е повторно междуведомствено съгласуване. Предложеният Законопроект за държавните помощи не представя изцяло нова уредба по отношение на процедурните правила по държавните помощи, не изменя концептуално съществуващия ред, а го прецизира, допълва и осъвременява в съответствие с изискването на режима по държавните и помощи на европейско ниво и модернизацията на правилата по държавни помощи. Основните промени от досега действащия са: въвежда се правен ред за възстановяване на неправомерна и несъвместима помощ; - разработен е механизъм за съдебно производство по оспорване на акт за предоставяне на държавна или минимална помощ, както и за засегнати от предоставянето на неправомерна помощ трети страни; - въвеждат се базови принципи, които да се спазват при предоставяне на държавна или минимална помощ; - подобрява се координацията и контролът върху държавните помощи; - направени са промени по отношение на терминологичното и практическото прецизиране. При обсъждането народният представител Светла Бъчварова, изказвайки се в подкрепа на Законопроекта, зададе въпрос в чии правомощия е процедурата за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ, кой ще установи тази неправомерна помощ и какъв ще бъде нейният размер. На поставените въпроси изчерпателен отговор даде представителят на Министерството на финансите Маргарита Борисова. Тя поясни, че координацията във връзка с възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ по решение на Европейската комисия е в компетенциите само на министъра на финансите, като компетенциите по същинското събиране на държавната помощ са в компетенциите на а този, който установява размера на помощта, е съответният администратор на помощ. Именно новите разпоредби на Закона подробно уреждат цялата процедура кой, кога, в какви срокове, при какви условия възстановява неправомерна и несъвместима държавна помощ.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

внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 5 юли 2017 г., на което обсъди Законопроект Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г. В работата на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието, храните и горите: Румен Порожанов – министър. От Министерството на финансите: Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“, Лидия Атева – началник-отдел, и Стефка Сарафова – главен експерт в същата дирекция. Към Законопроекта е приложена пълна предварителна оценка на въздействието съгласно методологията, утвърдена от Министерския съвет. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от Весела Данева, която подчерта, че с него не се изменя съществено за предоставяне на помощи и че като цяло са запазени същността на процедурите, компетентните органи и правомощията на министъра на финансите и на министъра на земеделието, храните и горите, както и обменът на информация и координация. Министърът на земеделието, храните и горите ще продължи да осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската комисия в областта на държавните и на минималните помощи в областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство и рибарството, като ще разработва съдържанието, параметрите и механизмите за предоставяне и контрол на всички видове помощи. Освен това министърът ще оценява въздействието на помощите, ще изпраща уведомленията, ще изготвя годишните доклади до Европейската комисия, ще дава становища и ще участва в дейността на работните органи на Европейската комисия, комисия, в кръга на своята компетентност. Създава се ред за оценка на размера и за възстановяване на неправомерна и несъвместима или неправилно използвана държавна помощ. Механизмът се въвежда, за да се осигури изпълнението на негативното решение на комисията във връзка със замените на земи от държавния горски фонд Въвеждат се редица легални дефиниции на понятия, в това число понятие за „администратор на помощ“, като са разписани разписани неговите правомощия „получател на помощ“. Предлага се съставянето на актовете за установяване на нарушенията да се извършва от длъжностни лица на Агенцията за държавна финансова инспекция по реда на Закона за държавната финансова инспекция. Агенцията ще издава и наказателните постановления. Създава се механизъм за оспорване по съдебен ред на акт за предоставяне на държавна или на минимална помощ и за разглеждане на жалби и искове по оспорване от трети заинтересовани страни. От парламентарната група на „Обединените патриоти“ предложиха разглеждането и гласуването на Законопроекта да бъде отложено до произнасяне на Комисията по по бюджет и финанси. В началото на заседанието от парламентарната група на „БСП за България“ постъпи подобно предложение под формата на процедурно предложение за отпадане на точката от дневния ред. То беше подложено подложено на гласуване и е отхвърлено. Поради това предложението на „Обединените патриоти“ не беше подложено на повторно гласуване. В заключение, Комисията по земеделието и храните с 10 гласа „за”, без „против” и 11 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за държавните помощи, № 702-01-6, внесен от Министерския съвет на 3 юли 2017 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Това беше последният доклад за днес. Предстои представянето на още два и разисквания по тази тема от дневния ред на следващо заседание. Следват съобщения за Парламентарен контрол на 21 юли 2017 г., петък от 11.00 ч.: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на два въпроса от народните представители Петър Витанов и Николай Цонков. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще отговори на един въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски. Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще отговори на два въпроса от народните представители Павел Шопов и Васил Антонов. 4. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на тринадесет въпроса от народните представители: Васил Антонов, Стефан Бурджев Иван Валентинов Иванов. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на четири въпроса от народните представители Веска Ненчева, Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Диана Саватева; Петър Витанов и Теодора Халачева. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на четири въпроса от народните представители Донка Симеонова, Нина Миткова, Анелия Клисарова и Веска Ненчева, и на две питания от народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов,

Стоян Мирчев, Жельо Бойчев (два въпроса); Георги Търновалийски и Любомир Бонев. 8. Министърът на икономиката Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народния представител Гергана Стефанова. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на три въпроса от народните представители Георги Търновалийски, Мартин Тинчев и Димитър Александров; Даниела Малешкова и Владимир Вълев. Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще отговори на шест въпроса от народните представители Ивелина Василева (два въпроса); Валентина Найденова и Милко Недялков; Атанас Костадинов, Адриан Райков и Радостин Танев; Павел Шопов, и на едно питане от народните представители Христо Грудев и Живко Мартинов. 11. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на един въпрос от народния представител Виолета Желева.

министърът на финансите Владислав Горанов – на един въпрос от народните представители Румен Гечев и Георги Свиленски; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос от народния представител Иван Ибришимов; министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на четири въпроса от народните представители Нина Миткова, Боряна Георгиева, Христо Грудев и Миглена Александрова (два въпроса) и на три въпроса с писмен отговор от народните представители Теодора Халачева, Ахмед Ахмедов и Красимир Янков; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Десислава Тодорова, Александър Александров и Красимир Велчев; - министърът на здравеопазването Николай Петров – на два въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов, Филип Попов и Цветан Топчиев; министърът на туризма Николина Ангелкова – на два въпроса от народните представители Димитър Стоянов, Николай Тишев; Петър Кънев и Тодор Байчев (два въпроса); министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса от народните представители Георги Гьоков (два въпроса); и Красимир Янков. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - един въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов; три въпроса от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, към министъра на околната среда и водите Нено Димов и към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; два въпроса от народния представител Миглена Александрова към заместник министър-председателя по правосъдната реформа, министър на външните работи Екатерина Захариева и към министъра на туризма Николина Ангелкова. Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на здравеопазването Николай Петров и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.